Уважаеми колеги, следва да Ви запозная с едно съобщение, а именно: в Деловодството на Народното събрание вчера, 29 юни, е постъпило заявление от народния представител Елена Гунчева

Моля заявлението, с което е подадена оставката по реда на чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България, да бъде оставено без последици.“ В тази връзка е постъпило и заявление от госпожа Елена Гунчева със следното съдържание: „С настоящото, на основание чл. 14, ал. 3

С оглед двете съобщения във връзка с постъпилите на 29 юни 2022 г. две заявления от народния представител Елена Гунчева Ви информирам за следното: С първото от тях народният представител оттегля заявлението си по чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България, с което е подала оставка като народен представител, че желае да бъде оставено без последици.

„Парламентарната процедура по приемане на оставката е установена в интерес на подалия я народен представител, поради което продължаването ѝ е обвързано с неговата последна

Цонева Гунчева уведомява, че напуска парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ на основание чл. 14, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и се обявява за народен представител – нечленуващ в парламентарна група. Във връзка с напускането на парламентарната група на партия ВЪЗРАЖДАНЕ от народния представител Елена Цонева Гунчева съгласно чл. 19, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание председателите, заместник-председателите и членовете на постоянните комисии се освобождават предсрочно при прекратяване на членството им в парламентарната група, от чиято квота са избрани. На това основание се освобождава народният представител Елена Цонева Гунчева като член на Комисията по здравеопазване и като член на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление. Съгласно чл. 19, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание освобождаването се обявява, без да се обсъжда и гласува. Не мога да Ви кажа, господин Карадайъ – всеки има право на мнение.

По тях ще дебатираме днес, като изказвания са направили Христо Гаджев, Петър Петров, Любомир Каримански, Пламен Абровски, Николай Дренчев, Красимир Вълчев и Теменужка Петкова.

Цончо Ганев. Колеги, от имената, които прочетох, някой желае ли да се изкаже. Господин Ананиев? Заповядайте – имате думата. Записвам и господин Ненков, и госпожа Танева.

Моето изказване е свързано с частта в бюджета, която е по транспорт. С господин Свиленски предложихме две неща, свързани с превоза на пътници по нерентабилни автобусни линии, като мярката е за 16,5 милиона, а за превоз на пътници по междуселищните автобусни линии – 20 милиона допълнително. Това няма да е акцентът на моето изказване. Всъщност аз исках да говоря за парите, които са одобрени от новото мнозинство за Столична община. Това са 74 млн. лв., които всъщност отиват към едно търговско дружество. Търговско дружество, в което няма почти никаква прозрачност, не знаем какво се случва, не знаем как си харчи парите, но в един момент се оказва, че трябва да му дадем 74 млн. лв. И не забравяйте, това е от целия бюджет – всички данъкоплатци в държавата ще платят тези 74 млн. лв.

че те искат допълнително пари от държавата. Но ние какво искаме? Ние искаме прозрачност, ние искаме да знаем защо има нужда от тези пари. обясненията на кмета Фандъкова в Комисията, но не чух абсолютно никаква конкретика защо им трябват парите. Да, свикнали са да харчат, да харчат много пари, но когато е криза, трябва да има прозрачност. Трябва да покажат за последните пет години какви приходи са влизали в дружеството, по какъв начин са се харчили, кой какви заплати е взимал. За съжаление, в Столична община няма прозрачността, която би трябвало да има. Също така там има много съмнителни сделки, схеми, корупционни скандали. Аз не мисля, че парите на софиянци се харчат по правилния начин. От тази гледна точка не виждам каква е причината ние да даваме 74 милиона, без да знаем къде отиват, има ли някаква реформа, няма ли такава като цяло. Транспортът на София е важен. В Транспортна комисия имаше представители на синдикатите, които казаха: „Шофьорите трябва да си получат заплатите.“ Абсолютно, сто процента съм съгласен – шофьорите в градския транспорт трябва да си получат заплатите, но трябва също така да получат и добро управление в дружеството, в което работят, защото в момента некомпетентното управление на това дружество е довело до нуждите, които имат. И защо София не може да се справи сама? Това е столицата! Казахме 2 милиарда бюджет. Не мисля, че трябва да отпускаме 74 млн. лв. в тази посока, защото абсолютно по същия начин всяка една община може да каже, че има нужда, защото е намаляло използването на транспортни услуги. И не само това – преди три дни чухме, че се вдига билетът за градски транспорт. Разбира се, беше скрит зад 30 минути, 60 минути. Казаха, че средно се използва 40 минути от хората, които използват градския транспорт, което означава, че новата цена от 2,20 лв. я плащат повечето ползватели. С една дума, вдигат цената на градския транспорт, искат 74 милиона от бюджета – за мен това е абсолютно безпринципно и нагло. Така че, колеги, макар че това е минало на Комисията с новото мнозинство, аз не мисля, че е редно да се подкрепя, тъй като става, че окей, Фандъкова си има хората от ГЕРБ, които защитават, разбира се, с новото мнозинство от ВЪЗРАЖДАНЕ, от ДПС, част от ИТН, те ще подкрепят тези решения. Те вече са ги подкрепили в Комисията, но за мен не е редно това да се прави. Благодаря.

и на Бюджетната комисия с разглеждането на бюджета за тази година февруари месец коментирахме темата. Ще започна отзад напред. Първо, Столична община разработват нов механизъм за транспортна услуга и за ценообразуването, но малко спекулирате с вдигането на цената на билета. По-скоро може би сте запознат с отговора към Столична община от Министерския съвет при искането на подпомагане за изпълнението на транспортна услуга, където Министерският съвет просто ясно заявява на Столична община и столичните граждани – увеличете цената на билета. Да мотивирам предложението, което сме направили с колегата Ненков. То е обосновано във връзка с това, че има натрупани загуби Столичният транспорт в трите дружества – „Столичен електротранспорт“, „Столичен автотранспорт“ и „Метрополитен“.

пътуващите, използващите Столичния градски транспорт. В тази връзка съответно непрекъснатостта на градския транспорт изискваше линиите да продължават да се движат, за съжаление обаче, натовареността беше със 70% по-малко спрямо периода без здравна криза. Също това да кажем, че Столичният транспорт и тази част в него, която използва електроенергия за осъществяване на непрекъснатост на услугата, се повиши многократно. Надявам Надявам се днес да приеме Народното събрание решение за компенсация на електроенергията за потребителите на свободния пазар, защото Министерският съвет постави Народното събрание за пореден път в патова ситуация, когато то не е предложило такова. Надявам се днес да вземем мъдро решение в тази зала, за да не предизвикаме още по-голяма инфлация. Съгласете се, че цената на електроенергията се заплаща от всички ползватели на тази енергия. Тя със сигурност доведе и до непредвиден голям разход, който не беше компенсиран в пълен обем за тези три дружества от Столичния транспорт. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря. Втора реплика – все пак да ги редуваме – Йордан Терзийски. Трета реплика, господин Чолаков.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Ананиев, като цяло съм съгласен с нещата, които казахте, но с едно нещо не съм съгласен – че има пълна неяснота за парите, които се харчат. Ами, ще Ви дам малко яснота и се надявам да коментирате. Дали сте запознати каква е цената на километър, която Столична община плаща към превозвача? Това е 5 лв. на километър. А знаете ли каква цена плаща към частния превозвач – 3 лв. на километър, тоест собственото си, към общинското дружество, на почти двойно по-висока цена, отколкото към частния превозвач. Също трябва да си зададем въпроса и на каква цена общинското дружество закупува горивото и газа и дали това се случва по една прозрачна процедура. Така че дали не се случва в тази ситуация, че ние наливаме пари в една продънена каца, която пълни дупките по улиците на София, и дали не правим така, че гражданите от цяла България с бюджета, който се събира, плащат кражбите в София и плащат транспорта на софиянци? Благодаря Ви.

защото, ясно е сега, че ще правим предизборна кампания как се управлява София. София видимо се управлява добре, но не ми е това темата. Искам да разбера нещо повече за Вашето концептуално мислене, господин Ананиев.

Това, което се прояви като резултат от опита, беше, че маршрутките – в началото идеята беше да са такива – непопулярни линии да обслужват, оказа се обаче, че частният бизнес иска да се концентрира в популярните линии, за да обере основния пътникопоток. Започна една дивашка конкуренция между частните линии и общинския транспорт – в един момент трябваше или градският транспорт да се приватизира, а логиката на частния бизнес е да останат само престижните линии. Вижте, частният бизнес не обслужва там, където няма печалби – и това е логиката на частния бизнес, или трябваше просто маршрутките лека-полека да бъдат изтласкани и да остане общинският градски транспорт, тоест разбирате ли ми логиката, и аз искам да разбера Вашата. Градският транспорт е губещ по принцип. Има дейности, които са губещи по принцип, но които практиката ни през последните 30 години показва, че не могат да бъдат оставени на частния бизнес, защото, ако бъдат оставени на частния бизнес, те ще фалират, тоест държавата и общините са принудени да финансират определени дейности, защото няма кой друг да ги изпълни. И това се вижда, между другото, по малките междуградски линии. Вие виждате, че десетки, стотици населени места в момента се оставени без транспорт, защото транспортът беше приватизиран, а частният бизнес няма интерес да го прави. да ми кажете концептуално какво е Вашето виждане по този проблем? Защото, да кажем, че в София трябва да се вдигне цената на билетите, но това няма да реши абсолютно нищо в транспортната политика на страната. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Чолаков. Заповядайте за дуплика, господин Ананиев.

логиката трябва да е ясна за абсолютно всички, които управляват публичен ресурс. Макар и да си скрит под търговско дружество, което е 100% общинска собственост, ти управляваш пак публичен ресурс, защото тези 74 милиона ще се насочат натам. Така че, господин Чолаков, Вие казахте, че коментираме на дребно. Седемдесет и четири милиона е на дребно?! Да, знам, че в ГЕРБ с милиарди работите по чекмеджета, но 74 милиона не са никаква дребна сума, извинявайте много. Другото нещо, което господин Иванов каза, за натрупаните загуби. Да, има натрупани загуби, но защо не кажете защо трябва да плащат скъп ток? Аз ще Ви кажа защо. Защото Вие развалихте дългосрочните договори, които имаха тези дружества за ток. Сега щяха да плащат нисък ток, но Вие ги развалихте. (Силен шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Защо ги развалихте тези дългосрочни договори? За да плащат висок ток.

Другото нещо, което, господин Иванов, Вие казахте, относно ковида. Не забравяйте, че ние не затворихме държавата по време на ковида, Вие я затворихте! И след като държавата работеше, този аргумент отпада – държавата работеше по наше време, не беше затворена. Господин Терзийски, да, Вие потвърдихте това, което аз казах. Два лева разлика се плаща на километър в полза на тези дружества – това е управлението на Столична община, когато раздава парите на всички столичани, ги раздава – колкото получават частните фирми на три лева, ги раздава на пет лева – два лева горница, но пак не стигат. Искаме да разберем защо не стигат. Тези дружества – трите, които бяха изброени от господин Иванов, да излязат с пълна прозрачност, да си покажат отчетите, да излязат и да кажат, че последните пет години тук сме изхарчили парите, да видим носи ли някой отговорност, за да стигнат тези дружества дотам,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, от нашата парламентарна група е направено едно предложение на основание чл. 79 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, което касае

„За структурни промени и ефективно управление, в това число за изплащане на обезщетения на персонала в публичния сектор, както и за увеличаване на възнагражденията на персонала след извършени структурни промени“

който е озаглавен „Област вътрешен ред и сигурност“ и в чл. 1, ал. 5 – нов ред „Област вътрешен ред и сигурност“ и се създава нов ред „за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в МВР“ – числото да бъде „181 600,0“. Основанията ни за това предложение са, на първо място, инфлацията, която официалната статистика сочи, че вече е около 16%, а най-вероятно до края на годината ще надмине 20%. На второ място, работещите в системата на МВР служители нямат възможността да упражняват други професии, чрез които да увеличават своите доходи, и в същото време служителите са изложени на сериозен корупционен натиск, където противодействието може да бъде ефективно само със сериозно заплащане на техния труд. От друга страна, последните няколко правителства на ГЕРБ имаха политическата воля, знанията и уменията, така че

2021 г., разходите за персонал бяха увеличени с 15%. Така общата сума между 2017 г. и 2021 г. – нарастването на заплатите в МВР, общият процент беше около 63%. Така че ние сме ангажирани с тази политика за повишаване на доходите в Министерството на вътрешните работи. Както знаем, в началото на сформирането на това правителство от управляващата коалиция бяха зададени параметри за увеличаване на на заплатите след проведени реформи. Затова нашето предложение е именно този сектор – от тези пари, предназначени за проведени структурни промени и ефективно управление, да бъдат насочени средствата за увеличение на заплатите. Както беше заявено и в публичното пространство от министъра на вътрешните работи, реформата в МВР е е извършена 98%. Искам да благодаря на колегите, които са в Комисията по бюджет и финанси, за това, че подкрепиха едно предложение, което е близко до нашето. В същото време искам да призова колегите, които са членове на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, чиито партии не подкрепиха това предложение за увеличаване бюджета на МВР, но са членове на тази комисия и знаят труда на служителите от МВР колко е важен и колко е тежък, да подкрепят в зала предложенията за това увеличаване с 20%. Благодаря.

Имате думата, господин Манев. МАНОИЛ МАНЕВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Терзийски, позволете ми да не с съглася с част от нещата, които казахте от тази трибуна. Първо,

Аз зная, че Вие, разсъждавайки от позицията на бивш министър, и колегата Кирил Ананиев и той разсъждава като един много сериозен държавник, се ограничихте в рамките на това увеличение, защото наистина така се прави, така трябва да бъде – трябва да бъде балансирано всичко това. Но аз не съм съгласен с онази част от Вашето изказване, която визира 98% от завършената реформа в Министерството на вътрешните работи. Смея да твърдя, уважаеми колега, че работи министър – сегашният, объркан в своите математически модели, закривайки, размествайки, махайки, унищожавайки полицейски участъци, полицейски управления и така нататък, съвсем не съм убеден, че ще успее да разпредели тези средства справедливо. И моят въпрос, ако искате да бъда конкретен към Вас, е: Вие, надявам се, направихте много сериозен анализ заедно със синдикатите, повтарям, заедно със синдикатите. Защото знам, че в Министерството на вътрешните работи министърът такова нещо не направи във връзка с разпределението на тези средства, които допълнително им отпускаме. И радостното накрая, само да завърша, е, че всъщност това ръководство на Министерството си отива и това е най-доброто. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители! Господин Терзийски, само искам да уточня – и във връзка с репликата на колегата, че той се усъмни, че разпределението на средствата може би няма да стане правилно – или, както и да е, не го разбрах – само искам да уточня следното – след направеното предложение на „Има такъв народ“, както казахте Вие, се доближихме до цифрата, която Вие предлагате, тоест Комисията подкрепи размер на увеличение на бюджета за персонала 175 млн. лв., като изрично записахме, че увеличението на заплатите ще бъде 20% считано от 1 юли, тоест няма да бъде свързано под условие със структурни промени. Благодаря. Благодаря, госпожо Траянска. Трета реплика? Не виждам. Желаете ли дуплика, господин Терзийски? Имате думата.

Господин Манев, първо 98% реформа в МВР аз я казах в кавички, явно не сте ме разбрали. Реформите, които прави в момента вътрешният министър, вече имат отражение във формата на жалби от граждани, общински съвети, общински кметове от населени места, в които се редуцират районни управления и полицейски участъци. Работата със Работата със синдикатите изисква изключително такива ангажименти в тази посока, но всичко наистина трябва да се договаря в рамките на възможното и затова в Бюджетна комисия колегите от Бюджетната комисия от нашата парламентарна група се съгласиха наистина с предложението на „Има такъв народ“, за което спомена госпожа Траянска. Аз съм напълно съгласен с Вас, че

негов е ангажиментът. Мисля, че настоящият министър на вътрешните работи в оставка няма да може да се справи с този ангажимент,

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, моето изказване ще е в подкрепа на предишното изказване на господин Терзийски. Като дългогодишен служител в Министерството на вътрешните работи отлично знам колко отговорна и натоварена е полицейската работа. Живеем в изключително трудни времена. Виждате, че ни застигат криза след криза, знаете защо беше гласуван и вот на недоверие на правителството, а именно: за провал във финансовата и в социалната сфера; увеличаване на цените; инфлация; недостиг, намаляване и изяждане на работните заплати. И именно в тази посока е и нашето предложение за 20-процентно увеличение от 1 юли на полицейските заплати. Всъщност това е толкова закъсняло действие, но за съжаление, това е първата възможност, в която ние можем да предложим такова увеличение, защото всъщност това вече се явява една компенсация вследствие на прекалено високата инфлация. Официалната статистика дава 1%, но аз трябва да Ви кажа, че по-голямата част от полицейските служители живеят на под под средното ниво за България и за тяхната потребителска кошница всъщност инфлацията е много по-висока. Няма да изброявам това, което каза господин Терзийски, че те са лишени от правото да работят допълнително, нямат почти никаква възможност за допълнително материално стимулиране, включително знаете, че системата на МВР е може би единственото министерство, което няма право да разпределя допълнителни средства от някаква икономия или вследствие на тяхната дейност за противодействие на престъпността. В тези условия смятам и призовавам всички народни представители да се издигнем над политически пристрастия и да подкрепим това предложение. Аз също искам да благодаря на колегите от Комисията, които подкрепиха това предложение, макар и леко намалено на това, което предлага ГЕРБ-СДС. Но искам да Ви кажа, че политиката, която водеше ГЕРБ във всичките управления, беше наистина да се повишава стандартът и заплащането на полицейските служители. Знам какъв беше проблемът, когато нямаше кандидати за работа. Вследствие на повишените заплати ние успяхме да запълним недостига от 2000 служители в Министерството, което пряко се отрази на противодействието на престъпността, на битовата престъпност. Знаете какви бяха статистиките и виждате в момента как рязко се влошава ситуацията по отношение на битовата престъпност, по отношение на незаконната миграция – виждате, че голяма част от полицейските сили са насочени към границата. В коментар по отношение на реформата искам да Ви кажа, че вследствие на тази реформа, също в кавички, голяма част от българското население ще бъде лишено от сигурност, ще бъде лишено от възможност да му се извършват съответните административни услуги по местоживеене – ще накара хората да пътуват повече. Да не говорим, че полицейските служители ще губят повече време в движение до районното и обратно, отколкото да бъдат на територия и да работят по задачите, които имат. Така чувам и получавам информация, че всъщност за една година реформа ще се наложи полицейските служители да си купуват сами униформите, тъй като процесът с осигуряване на униформи на полицейските служители най-вероятно няма да се случи, което е също един много голям проблем, защото цените на всички консумативи скачат, съответно униформата ще стане по-скъпа, а министерството не е осигурило пари и най-вече униформи, които те да получат в интендантството. В тази връзка пак апелирам към всички да надраснем партийните си пристрастия и да подкрепим това предложение, което е най-малкото, което можем да направим за стимулиране на тези служители, защото ни очакват трудни времена, а в такива времена те винаги са на първа линия. Благодаря, надявам се на подкрепа. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Маринов. Има ли реплики? Заповядайте – господин Петров първа реплика, господин Митев втора и господин Манев трета.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители. Уважаеми господин Маринов, Вие като дългогодишен служител на Министерство на вътрешните работи бихте ли ми отговорили на въпроса: според Вас редно ли е при една належаща актуализация на бюджета в тази обстановка сектор „Сигурност“ да бъде изключен от заложената актуализация от страна на Министерския съвет? На следващо място, споменахте, че парите няма да бъдат достатъчни за купуването на облекло. Бихте ли, ако знаете, да посочите конкретно: вярно ли е, че тези осигурени 800 лв. годишно за закупуването на униформи от страна на новото управление няма да стигнат за нищо, тъй като едни две зимни и две летни униформи струват изключително много и че те се ползват от служителите, които получават тези мизерни заплати, за целия месец в едно безлимитно време на разположение, през което те би следвало да бъдат готови и на повикване – нещо, което за една заплата между 1300 – 1800 лв. за мен е недопустимо? Вие споменахте, че се влошава коефициентът на престъпността, влошава се положението. Според Вас следва ли, ако имаме данни, че се повишава битовата престъпност, не би ли следвало министерството според Вас да направи всичко възможно, за да задържи кадрите и да направи така, че наистина да не се налага те да се опитват нерегламентирано да получават някакви допълнителни доходи? Не можем да ги съдим хората. Както например служители от частния сектор „Сигурност“, които наистина се налага да работят на две работи. Това са ми въпросите, ако може да ни дадете малко разяснения, тъй като ние не сме вътре в системата, не сме били и смятам, че за нас и за останалите народни представители би било наистина полезно това. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Петров. Заповядайте, господин Митев, за втора реплика.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Маринов, мисля, че цялата зала и всички тук осъзнават необходимостта от това да бъдат актуализирани възнагражденията на хората, които се грижат за реда и сигурността в страната, които са в най-тежките ситуации и пазят и Народното събрание, пазят всеки български гражданин от престъпността. Ние искахме да направим това чрез реформа и да го направим по един справедлив начин, така че хората, които работят най-много, да бъдат най-добре възнаградени, да няма хора в редиците на Министерството на вътрешните работи, които са с ТЕЛК, да могат да бъдат пенсионирани хората, които са в пенсионна възраст и така да се освободят места за нови кадри. За съжаление, не успяхме да стигнем до този момент и реформа няма да има. Парите, които Вие предлагате за увеличение за хората в системата, колкото и да е добро това предложение, Вие казахте: свалихме правителството заради лошата му финансова политика. Ами, знаете ли, тези всички пари, които сте предложили, тези близо 1 млрд., които са всички мерки на новото на новото мнозинство, които бяха гласувани заедно с всички и разбира се, знаем със златния пръст на кого – тези 1 млрд. дойдоха благодарение на добрата финансова политика, която ние осъществихме, и Вие не можете това да го отречете, защото то е факт. Въпреки двата милиарда, които ние изкарахме, екстра милиард и половина за пенсионерите, всички пари, които следват и които бяха гласувани на Комисията по бюджет и финанси, всички тези близо 900 млн., а те стават все повече със всяко предложение от тази трибуна, те ще могат да бъдат изпълнени благодарение на добрата финансова политика, която се водеше от правителството. Така че всеки път, когато когато излизате на тази трибуна и казвате: да, това е много добро предложение, има много хубави предложения, господин Маринов, важно е откъде ще дойдат парите. А парите ще дойдат благодарение на добрата финансова политика, която се водеше и заради която Вие ни поискахте оставката. Благодаря. (Ръкопляскания от

ако за колегите ми не е тайна, нека да го обявя пред всички Вас. Аз се съгласих на това да дадем предложение за увеличаване и за даване на тези пари в този бюджет само поради факта, че това правителство е в оставка, че този министър на вътрешните работи и целият му кабинет са в оставка. В противен случай в никакъв случай нямаше да подкрепя факта на това ръководство на Министерството на вътрешните работи да му се дадат повече пари. Причините са много. много. Колегата, който говореше преди мен, започна да говори едни заучени фрази. Аз ще му дам обаче конкретни факти. Помните ли на предния бюджет ние тук с Вас, господин Маринов, и с колегата Терзийски, и с други колеги се изказвахме за едни 10 млн. мисля, че бяха,

На мой въпрос от предното заседание на Комисията по вътрешните работи се оказа, че министърът не помни за такива пари. Не знае, че сме му ги отпуснали в бюджета и всъщност едни 9 млн. в министерството никой не знае къде са. Ама никой. Е, как да дадем още пари за заплати и да очакваме, че това нещо ще стигне до полицаите. Ами, ще Ви кажа защо се притеснявам. Защото има един казус, който Вие, господа министри и колеги, които са били в системата, много добре знаят. Министърът трябва да реши сега тези пари, които отпускаме в бюджета, как ще бъдат разпределени – на всички служители, на някаква система, по някакви проценти, или ще се избира, или наравно на всички – как ще го иска. И аз нямам доверие на това ръководство, че то справедливо ще разпредели тези средства. Господин Маринов, Вие казвате за униформите и тук колегата изпада в подробности. Ами хайде да кажем, че в скоро време ще се наложи служителите на Министерството на вътрешните работи, полицаите да си купуват и гуми за колите – за служебните коли. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Господин така че, господин Маринов, обяснете, моля Ви, само с две думи: вярвате ли, че това ръководство може да се справи с разпределението на тези средства, които даваме, и те ще стигнат до полицаите. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Манев. Имате думата за дуплика, господин Маринов.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Господин Петров, първо ще отговоря на Вашите въпроси. Проблемът с униформеното облекло в МВР винаги го е имало и ние винаги сме правили всичко възможно да го решаваме съобразно възможностите. Моето притеснение е, че за една година беше развалено това, което ние бяхме постигнали по отношение на униформеното облекло. За една година не беше направена и крачка напред, за да се подобри ситуацията, а виждате цените и консумативите за това униформено облекло какви стойности приемат. Към момента тази забавена реакция 800 лв. са крайно недостатъчно за окомплектуване на един полицай – да кажем, той постъпва на служба и трябва да си вземе целия комплект облекло, тъй като за тези, които са от по-дълго време на служба, се получава застъпване и пак горе-долу могат да да се справят с този проблем, но говорим за полицаите, които постъпват на служба. Естествено, проблемите с престъпността са тясно свързани с мотивацията за работа на полицейските служители, с тяхната численост и с възможността да покрият по-голяма част от територията на населените места и на страната. Естествено, тяхната мобилност е от значение. В тази връзка ще отговоря на колегата Манев. Наистина чувам, че има проблеми с осигуряване на автомобилите, и не само с окомплектоването им с гуми, а и с ремонта на автомобилите – своевременния ремонт. Дори знам, че има проблем със застраховките на тези автомобили и въобще най-вероятно реформата е такава, че да не се прави нищо и да се отрича всичко, което е направено. Господин Митев,

за техническо обезпечаване на полицейската дейност, за развитие на видеонаблюдение, на информационни системи. Не можем да правим всички всички полицаи заложници на това дали едно политическо ръководство е способно да направи една реформа. Това бих го нарекъл политически рекет. Защото правим заложници всички полицаи по отношение на способностите на едно политическо ръководство дали може да направи реформата. Ами ако не може?! Това означава, че полицаите трябва да ходят с ниски заплати, без униформи и да няма с какво да патрулират. Аз не бих се съгласил с такова мислене и смятам, че за да има добра реформа, трябва да има финансиране, трябва да има план, трябва да има достатъчна информираност на хората за целите и за начина, по който ще се извърши реформата. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Времето, господин Маринов. аз знам, че това е една бройка, която не може да бъде компенсирана в близките четири или пет години, защото един полицейски служител се изгражда дълго време, и мисля, че това трябва да е по-дълъг процес и не трябва да оголваме системата с такива решения. По отношение на средствата за спорт, господин Манев, аз, като гледам колегите, мисля, че нямат време да се приберат вкъщи и спортуват, като ходят по цял ден да патрулират. Но наистина е важно къде ще отидат парите. Благодаря. Призовавам по възможност да се придържаме все пак към времето, достатъчно толерантен съм, но все пак минута повече си е минута повече. Госпожа Ирена Димова – заповядайте за изказване.

Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Господин Председател, само ще Ви помоля, ако надвиша времето, да ми дадете аванс от една минута – все пак са 15 параграфа. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН Колеги, ще Ви запозная с обстановката в момента в общините и ще Ви представя нашето предложение, свързано с общините. Какво се случва там в момента? Очакванията са големи. Все повече правомощия се концентрират там в местната власт. Това, както винаги съм казвала, е разбираемо, защото тя е най-близо до хората и познава техните потребности. Всички проблеми, които идват в населеното място – във всяко населено място, първо стигат до кмета. Няма нужда да Ви го обяснявам. Но какво се случва в момента? Ресурсите и кадрите, с които разполагат общините, са крайно недостатъчни. Дори в актуализацията на бюджета в перо „Общини“ беше предложено нула лева. правителството и местната власт – за радост правителство в оставка, са два различни бряга? Знаете ли, че за първи път се случва, дори и в служебните кабинети не го е имало това, да няма диалог между общините и правителство и премиер. Е, това вече се случи! Какво предлагаме ние? Предлагаме 100 млн. целева субсидия за държавната администрация, за служителите в държавната администрация. Защо се налага това? По данни на НСИ в общинската администрация работят 21 060 души. Тези служители – да Ви запозная, осигуряват две трети от публичните услуги в страната на гражданите и бизнесите, както и изпълняват над 800 задължения, вменени им в осем кодекса, 130 закона и над 500 подзаконови нормативни акта. Общините предоставят 37 на сто от електронните административни услуги в страната. Какво е в момента? Три пъти е разликата между служителите в централната администрация и служителите в общинската администрация, три пъти е разликата в техните заплати! На бюджета и аз, и колеги Ви алармирахме, че увеличението от 1,6 на годишна база ще доведе до липса на желаещи кадри в администрацията. Алармирахме Ви, че приравняваме нискоквалифициран труд към висококвалифициран – към архитектите. Алармирахме Ви, че трудно ще се намерят тези хора в общината. И накрая ще направим така, че няма кой да изпълнява длъжностите и задълженията, вменени на общината. Това е нашето предложение – 100 млн. лв. увеличение! Тук е времето да благодаря и на Комисията, че постигнахме съгласие и приехме 30 млн. и 300 хил. лв. за увеличение, както е представено по писмото на общините към вицепремиера Калина Константинова. За това писмо искам да кажа, че пак не намери отражение в бюджета. Другото ни предложение е 150 млн. лв. за увеличение на капиталовите разходи. Тук искам малко да Ви върна назад – какво стана на бюджета: камери, фанфари, обещания, 418 милиона прехвърлени в МРРБ, в което беше обещано, че на общините ще им се осигури финансиране по проектите за пътищата и ВиК-та. През това време накарахте цялата администрация да комплектува своите готови проекти, свързани с тази дейност, да ги изпрати в МРРБ. На 13 май беше стартирана уж процедурата. Знаете ли какво се случва в момента? Нищо! На Комисията по регионално развитие

грам инвестиция в общините! Това, което предлагаме, е 150 млн. лв. за увеличение на капиталовите разходи. Отново благодаря на Комисията, че постигнахме съгласие и гласувахме 100 млн. И най-важното – защо го предлагаме? Защото, колеги, в момента е следното, което се случва в общините. Строители се отказват да изпълняват спечелени и незапочнати обекти. Знаете ли защо? Защото са изчислили, че неустойката, която ще платят, ще им излезе по-евтино, отколкото да довършат обект. И последното, което искам да кажа. Само ще Ви зачета, понеже нямам време, предложение на народния представител Искрен Митев и група народни представители. Това е за създаване на нов параграф: „Предлагам следните изменения и допълнения в чл. 76“ – ще си го прочетете, само искам да Ви обърна внимание на този параграф. Това е параграфът, който доказва, че не сте способни да проведете дори и структурните промени, които бяха Ви заложени в уж коалиционното споразумение, а именно връщате парите на БАБХ и ИАГ на мястото, на което се намират,

Всички предложения – за 100 млн. лв., за 200 млн. лв., щом са за заплати, за повишаване на доходите, ще ги подкрепим. Но имам един въпрос: защо не го правехте 12 години! Управлявахте държавата и сега се оказва (силен шум и реплики от ГЕРБ-СДС) и на БАН да се вдигнат, и на учените, и на университетите, и на администрацията в тази сграда трябва да се вдигнат парите, и на областните управи трябва да се вдигнат парите, и на общинските администрации трябва. Всички искат да им се вдигнат парите, а Вие сега ги внесохте като предложение, за което Ви поздравявам. Но къде бяхте досега – 12 години, да ги вдигнете, за да може сега по-постепенно да се получава всичко това? Спокойно де, не всички заедно! Не мога да отговоря на всички! Един по един! Спокойно, колеги! Не се възбуждайте! Спокойно! Пожелавам Ви: „Приятна работа днес!“

Уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Димова, на чужд портфейл и 100 милиона са, нали, Да, имате си мнозинство – ще си гласувате каквото сте решили, няма проблем с това. Въпросът е, че парите, за които говорите в МРРБ – те са там, те са взети от АПИ и са сложени – 418 милиона са отделени за проекти, обърнете се към министър Караджов да ги разпредели по общините. Както на първия февруарски бюджет ние раздадохме за капиталови разходи на всички общини – ние не сме като ГЕРБ, на наши, Ваши, на добри, на лоши, всички общини получиха каквото трябваше да получат. Но 418 милиона са там – има ги в сметките на МРРБ, проектите също са подадени от общините. Въпросът е, че министър Караджов просто трябва да ги разпредели и да ги раздаде на общините. на общините. Разбира се, с някакъв критерий, защото без критерий ще е трудно или може да има някакъв субективизъм – с критерий тези пари могат да стигнат до общините, защото те са заделени, има ги в бюджета, парите са там. Благодаря. Благодаря, господин Ананиев. Трета реплика – Кирил Ананиев, заповядайте.

Уважаема госпожо Димова, наистина предложението, което направи нашата парламентарна група, ние правим крачка напред по отношение финансирането на общините. Според мен обаче това в никакъв случай не е достатъчно, защото нито тези 100 млн. лв., които одобрихме в Комисията по бюджет и финанси за инвестиции, нито 30 млн. и 300 хил. лв., които са за възнаграждения, ще бъдат достатъчни. Няма да бъдат достатъчни тези пари за възнаграждения, защото ще засегнат увеличението само на някои възлови специалисти, от които общините имат нужда, а по-голямата част от хората, които работят в общинските администрации, няма да получат увеличение. Ето защо аз считам, че финансирането на общините трябва да се превърне в един от приоритетите на бъдещото правителство и то да залегне в Проектобюджета за 2023 г., което е изключително важно, защото България се състои не само от големите градове, а от 265 общини, които, както казахте Вие, извършват една голяма част от административното обслужване на населението. Това ще бъде и нашата задача на парламентарната група – да изведем като един от основните приоритети бюджетите на общините за следващата година. и господин Настимир Ананиев, които говореха за приходите, които са реализирани от правителството, за да ни дадат възможност да направим тези извънредни разходи, но това не е вярно. Ние направихме макроикономическия анализ на макрорамката за 2022 г. и се установи, че тя е грешна и невярна. Нито са отчетени елементите, които формират тази макроикономическа рамка и които водят до увеличението на приходите – сбъркан внос, който разширява данъчната база, объркана инфлация, сбъркан дефлатор – за всичко това ние седнахме, направихме оценка и доказахме в Бюджетната комисия, не само от нашата парламентарна група, а от всички парламентарни групи,

Благодаря, господин Председател. Господин Свиленски, за четири години има увеличение в държавната и общинската администрация с 64% при инфлация 9%, за четири години – по 3% на година. В момента инфлацията е 15,6%, а увеличението в общинската администрация е 1,6%, а да не говорим за другата политика на доходите. С това мисля, че прекрасно Ви отговорих и благодаря, че ще подкрепите това увеличение. Господин Ананиев, Ананиев, аз, доколкото зная, Вие сте председател на Комисията по регионалното развитие – 418 милиона министърът в оставка е казал, че са върнати в АПИ за пътища, за магистрали ИРЕНА ДИМОВА: Това го потвърдиха – не зная кой лъже. Между другото, един съвет към Вас. Когато обявявате от тази трибуна, например на бюджета се случи да казвате, че кметове са за прокурори, за АДФИ, а когато АДФИ приключи с техните проверки към същите кметове, аз смятам, че е мъжко, достойно и честно като политик да излезете и да кажете: „сгреших“. Това единствено е съветът ми към Вас чисто приятелски. Господин Ананиев, да, абсолютно сте прав – недостатъчни са, но са крачка и глътка въздух към тези общини, защото това, което забравих, ще го засегнем в енергийните помощи. Едно от исканията на общините беше за 90 милиона помощ, енергийна. Колеги, ако това нещо не се случи, наесен нашите общини ще фалират. Повярвайте ми – не само държавата, а общините ни ще фалират и хората ни ще стоят на тъмно. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Уважаеми господин Председател, ще направя лично обяснение, защото господин Ананиев ме адресира лично в репликата си. Уважаеми господин Ананиев, не Ви прави чест! Професионалист сте от Министерството на финансите и експертите, които работят там от години, много добре ги познавате и сте работили заедно с тях, а да ги обвинявате,

Господин Митев, в Министерството на финансите работят прекрасни експерти и специалисти. За първи път, за първа година това не е макроикономическата рамка и прогноза на експертите от Министерството на финансите, а това е прогнозата на господин Асен Василев. Благодаря. (Ръкопляскания По начина на водене – заповядайте и Вие по начина на водене, господин Йорданов. Благодаря Ви, господин Председател. Моля да правите забележки или евентуално да извикаме министъра на регионалното развитие, защото господин Настимир Ананиев излъга доста грозно и може да дойде министърът да обясни. Аз говорих с него. Тези 400 милиона са извадени от бюджета и са пратени предварително в АПИ. Когато аз бях на срещата, господин Асен Василев каза, че ще му ги възстанови после и сега Гроздан Караджов ще бъде принуден да ги вземе обратно тези пари, защото така застрашава пък републиканската пътна мрежа. Така че може да извикате министъра, нека да дойде и да обясни, защото господин Ананиев не само че не разбира, ами говори неверни неща. Благодаря, господин Йорданов. Сега ще започнат едни процедури. Аз ще дам думата на господин Ананиев за лично обяснение, защото казахте, че лъже грозно или нещо такова, с което все пак можем да приемем, че е бил засегнат.

така че това, което ни е казано, това казвам като информация. Това, че той може да си ги мести всяка седмица, има тази възможност. Така че кога какво е преместено... Добре, благодаря, господин Ананиев. Мисля, че с това приключихме този случай. Докато почистим микрофоните, искам да съобщя кои са се записали към момента и да кажа, че ако се появят желаещи за изказване от „Има такъв народ“ или БСП, ще ги включа някъде в списъка, за да можем да редуваме групите. групите. Следват: Байрам Байрам, Делян Добрев, Искра Михайлова, Жечо Станков, Цончо Ганев, Десислава Атанасова, Александър Ненков, Искрен Арабаджиев, Десислава Танева, Ализан Яхова, Александър Иванов.

но най-вероятно той не е тук, защото предложенията на Министерския съвет не бяха приети, а именно бяха приети предложенията от тези политически партии, от народните представители в Бюджетната комисия, които знаят кои са проблемите на хората, на всички граждани, на бизнеса и са загрижени за тях, и искат да ги решат тези проблеми. Господин Председател, ако някой си позволи от Народното събрание да направи забележка, че дадени политически партии и народни представители бойкотират работата в парламента, приемането на бюджета, моля да направите забележка, защото през последните няколко дни чухме това. Аз конкретно ще говоря днес за общините. Ние още при приемането на бюджета на Република България за 2022 г. категорично и ясно заявихме, че отношението на бившите управляващи е много, много незадоволително, арогантно и ще доведе до проблеми в общинската администрация. Тогава бяхме направили предложения за увеличаване на трудовите възнаграждения, но не бе прието от управляващите. Бяхме направили предложения за увеличение на изравнителната субсидия – по същия начин не бе прието. Бяхме направили предложения за увеличение на средствата за зимното почистване – по същия начин не бе прието, и те тогава продължаваха да не разбират проблемите на българските общини. Най-вероятно една от причините е, че нямат никакви представители, нямат общински кметове, нямат общинска администрация, а техните заявки бяха, че ще се държат с всички общини поравно. Видяхме, че не се държат поравно. Виждаме, че проблемите се задълбочават, а ние продължихме с нашите критики през изминалите месеци към бившите управляващи за това, че трябват допълнителни средства за общините в Многократно задавахме въпроси за актуализация на техните трудови възнаграждения в публичния сектор. Те говореха за някакви оптимизации и измислици, а ние им казахме, че когато един служител на общинската администрация се прибере вкъщи, не може да обясни на своето семейство празния хладилник с това, че ще има оптимизация. Отново не бяхме чути и в актуализацията на бюджета видяхме, че за общините отново е заделена една нула. Ние имахме предложение за българските общини за увеличаване на трудовите възнаграждения на 100 млн. лв., за капиталовите разходи на 200 млн. лв., но при приемането на приходната част се обединихме за увеличение на приходите със 760 млн. лв. Нашето предложение – на „Движение за права и свободи“, бе за близо 900 млн. лв., което ни подтикна да се обединим около решението и направихме предложение от „Движение за права и свободи“ за 30 млн. и 300 хил. лв., което също така бе предложение и на Асоциацията на общините. Тук трябва да благодарим на всички народни представители, които подкрепиха това предложение, но това не бяха отново бившите управляващи. Нашето предложение за увеличаване на капиталовите разходи бе за 200 млн. лв., по същата причина „Движение за права и свободи“ предложи то да бъде 100 млн. лв. То също така бе прието от народните представители, но отново бившите управляващи не подкрепиха това предложение. Това тук трябва да бъде заявено, че проблемите на българските общини бяха задълбочени именно от бившите управляващи и те нямаха волята да бъдат решени. Също така ние подкрепихме…

общините – там, където отоплението е все още на дърва и пелети. По-късно това предложение бе обединено с друго и то е факт в актуализацията на бюджета. Подкрепихме предложението за 5,5 милиона за общинските музеи, подкрепихме 150 милиона за увеличението на възнагражденията и компенсация на разходите в предучилищното и училищното образование. Също така много важно предложение, което подкрепихме, бе за 20 милиона за междуселищните превози и 16,5 милиона за нерентабилните планински Ние категорично заявяваме от „Движение за права и свободи“, че и за в бъдеще винаги ще правим всичко възможно за по-доброто развитие на българските общини и винаги ще решаваме както техните проблеми, по същия начин проблемите на гражданите и бизнеса. И тези отсъстващи днес на актуализацията на бюджета, означава, че те са си събрали багажа и си тръгват. Благодаря Ви. Благодаря, господин Байрам. Има ли реплики? Заповядайте, господин Митев, за реплика. Не съм съгласен с нещо, което казахте, и то е, че ние спираме работата на Народното събрание. Явно нещо паметта Ви изневерява и не си спомняте миналата седмица, или тази седмица вече беше, когато два дни Вие, ГЕРБ, ВЪЗРАЖДАНЕ не дойдохте в залата, за да осигурите кворум и да почне гласуването на бюджета. Така че Вашето твърдение, че ние спираме работата на Народното събрание, е абсолютно невярно. Освен това Вие използвате всяка възможност да ни натяквате. И вчера представител на Вашата група, господин Цонев, излезе на трибуната и каза, че забавянето на бюджета ще се случи, защото, видиш ли, ние не сме се разбрали. Истината е, че Вие не сте се разбрали. Не влизахте в залата, въпреки че нямахте предложение за председател, това явно Ви спираше и Ви накара два дни да блокирате работата на Народното събрание. И сега забавянето на пенсиите, което ще се случи, и голямата опасност българските пенсионери да не могат да получат актуализацията на пенсиите от утре, защото утре трябва да се случат, вината е във Вас.

добра финансова политика, те нямаше как да бъдат изпълнени. Така че всеки път, когато се тупате в гърдите и казвате: ние предложихме това, ние предложихме онова, сещайте се кои са хората, които са направили възможно тези предложения да бъдат материализирани,

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, виждаме, че Вие сте най-сериозен от Министерския съвет.

Това са пълни глупости, господин Митев, защото, когато нямаше кворум в Народното събрание, не се разглеждаше актуализацията на бюджета. бяха свикани извънредни заседания на Бюджетната комисия в петък, работна група в събота, понеделник Комисия по бюджет и финанси, четвъртък и петък ние сме разглеждали актуализацията на бюджета. Нещо не може да си опресните паметта най-вероятно.

По-малко е, защото Вие отново не бяхте сметнали правилно приходите на нашата страна. И оттук трябва да заявим, както колегата Чобанов каза: бюджет не се прави с Exel, бюджет се прави с акъл, господин Митев.

На 7-и, както е известно, българските пенсионери ще си получат увеличените пенсии, господин Митев. Кажете му, господин Вигенин. Благодаря. Ще му кажа. Мисля, че ако решим, разбира се, тъй като все пак трябва да приемем бюджета днес, надявам се. Аз предлагам да не си подвикваме така в залата. Който има да обясни на господин Митев, да го направи отвън. Моля Ви, колеги! Нека само господин Адемов да му обяснява, защото така се блокира работата на Събранието. Делян Добрев има думата.

процедурата ми е към Вас. Моля да правите забележки на народни представители, които си позволяват твърде много. Напоследък на чужд гръб са много. Няма чужд гръб. Гърбът е на всички ни, той е на българския данъкоплатец. Няма виновни. Не желая никой да ме обвинява във виновен. Тук сме дошли да работим, господин Ананиев.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги! Аз няма да говоря за едното левче за горивата, въпреки че моят колега Александър Ненков много настоява отново да го кажа, но взимам думата, за да обясня за двадесет и петте стотинки компенсация на литър гориво и защо те според нас няма да свършат работа. Наистина в бюджета са отделени 150 милиона за компенсация в размер на 25 стотинки на всеки литър бензин или дизел. Проблемът, колеги, с това предложение е, че всъщност от него ще се възползват в най-голяма степен хората, които нямат нужда от тази подкрепа, защото, ако погледнете статистиката, ще видите, че един възрастен човек, един пенсионер зарежда един пълен резервоар 50 л в своя автомобил един път на два месеца. Отстъпката за този един резервоар е 12 лв., тоест пенсионерът ще получи 6 лв. на месец от Вашата програма, от това, което Вие предлагате. Един работещ човек, който ходи всеки ден на работа, зарежда един резервоар на месец, тоест работещият човек ще получи 12 лв. Пенсионерът – 6, работещият човек – 12 лв. Хората обаче с големи финансови възможности и хората със скъпите автомобили, с джиповете, които всяка седмица могат да си позволят и ходят на българското Черноморие, в Гърция на море и така нататък, те ще получат 100 лв. на месец, защото зареждат по шест-осем резервоара всеки месец, тоест по това, което предлагате, пенсионерите ще получат 6 лв., работещите българи ще получат 12 лв. на месец, а богатите, които нямат нужда от това подпомагане, ще получат 100 лв. Какво трябваше да бъде Вашето предложение, колеги? То трябваше да бъде таргетирано. То трябваше да бъде таргетирано с някакъв праг на доходите. Имате цялата информация в Националната агенция за приходите. Знаете всеки един български гражданин, който работи, дори и безработните какви доходи получават, за всеки над 18 години знаем какви доходи получава. Тази база данни я има и можехте да определите един критерий – например 1500 лв. на месец, 1000 лв. на месец, колкото определите, в крайна сметка Вие сте управляващите. И да кажете, че не 25 стотинки, а хората, които получават до 1500 лв. на месец ще получават един лев на литър, не 25 стотинки, тогава, колеги, тази помощ щеше да стигне точно където трябва, на хората, които имат нужда от нея. Тези с джиповете, които всяка седмица ходят на морето, щяха да си плащат горивото толкова, колкото струва, но тези, които зареждат на два месеца един резервоар, за да отидат до вилата, или зареждат един резервоар на месец, за да ходят всеки ден на работа, щяха да получат истинска компенсация, а не двадесет и петте стотинки, които Вие предлагате. Повдигнах този въпрос в Комисията по бюджет и финанси и на тази Комисия вицепремиерът Асен Василев каза: „Да, по принцип това е правилно, обаче ние нямаме база данни. Ама то нямаме електронна система“… Няма нужда от електронна система. Базата данни я има в НАП. От тази база данни въвеждате един критерий –доход еди-колко си. В тази доходна група ще попаднат милион и половина души с техните ЕГН-та, или един милион, или 500 хиляди – колкото са, толкова. колкото са, толкова. И тогава давате възможност с една обикновена платформа в интернет, една обикновена уеб страница на всяка бензиностанция да се проверява ЕГН-то и да светва зелено или червено. Елементарно, ако е зелено, давате един лев, ако е червено, не давате. От това по-елементарно няма. И тогава парите щяха да отидат там, където трябва. Сега от Вашите 150 милиона стоте милиона най-малко, стоте милиона ще ги вземат хората, които нямат нужда от тази подкрепа. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Добрев, уважаеми колеги! Да, господин Добрев, това беше една от причините правителството да подгрява българските граждани – казвам в кавички да подгрява – с тази невероятна мярка. Пак казвам невероятна с ирония. За съжаление, както Вие изброихте защо няма да сработи, защо не е справедлива, аз ще подчертая и друго широко рекламирано въздействие, което ще е за шест месеца. Колегите от Бюджетната комисия и от управляващите няма да се изненадат, аз го казах и там, тези 150 млн. лв. се предполага, че ще стигнат за шест месеца. Реалността обаче показва друго – те ще стигнат за не повече от месец-месец и половина и създават повече въпроси и проблеми както за възползващите се от мярката, така и за тези, които трябва да изпълняват. Говоря от две страни – Министерството на финансите, които трябва да възстановяват средствата на веригите бензиностанции, които ще предоставят тази мярка на българските граждани, а и на самите вериги бензиностанции.

Първият проблем. Вторият проблем е, че няма отговор в кой момент точно ще спре мярката и създава ли това предпоставка за огромна дупка в бюджета? Според мен да, и ще Ви кажа защо, колеги. Точно Точно в кой момент държавата ще може да упражни ефективно контрол кога се изчерпват тези 150 млн. лв., които управляващите предвиждат в бюджета да бъдат разходвани по тази мярка?

мярката нито е антикризисна, нито антиинфлационна. Напротив, ще създаде проблеми. Няма да може да се възползват най-нуждаещите се от нея и аз съм силно разочарован, че предоставя възможност да се образува един огромен дефицит в бюджета, който следващото правителство ще се чуди как да запълва.

Благодаря, господин Председател. Аз имам към господин Добрев два въпроса. Критиката, че това е на калпак, а би трябвало да е по някакъв начин подоходно проведена политика, е една резонна критика, но тя може да бъде отправена и към други мерки, например ковид добавка на калпак за всички пенсионери, независимо дали получават 300 лв. на месец или 3000 лв. на месец – същото е.

Вторият ми въпрос. Казахте, че ако човек получава до еди-колко си доход, ще ползва отстъпката, а над еди-колко си доход няма да я ползва. Еди-колко си по-точно? Ама точна сума, моля! Уважаеми господин Председател! Уважаеми господин Добрев, казахте, че няма да говорите за единия лев разлика, ама искам да Ви чуя мнението за двата лева разлика за Столична община на три лева за частните, на пет лева за търговските. Два лева разлика! Къде отиват тези два лева? Като говорите за разлики, говорете за всички разлики, а не само за тези, които измисляте. Казвате, да дадем достъп до данните на НАП на бензиностанциите. Знам, че в ГЕРБ дадохте достъп до 5 милиона потребители на НАП, НАП, но мисля, че не е редно да даваме достъп до данните, което е чувствителна информация, на който и да е. Другото, което е проблем. В НАП са хората, които си плащат данъците, а проблемът на държавата са другите хора, които ги държат по чекмеджета (реплики) и не си плащат данъците тези, които не се отчитат, които се водят безработни, а пък карат последен модел автомобили. Тези хора са по-проблемните като цяло, а не тези, които са в НАП и които си плащат данъците цяла година. Данните там са чувствителни и не могат да се раздават за щяло и нещяло на когото и да е.

Благодаря, господин Председател. На господин Ананиев няма да отговарям. Имам право да не му отговарям, защото мисля, че е помислил, че предизборната кампания започна.

Все пак беше реплика по същество към господин Ананиев. Получи се някак си. С господин Ганев съм съгласен, защото наистина не трябва нито за ковид добавките, нито за каквито и да е други добавки или социални плащания ние да ги раздаваме на калпак.

надбавка за ковида или някакви други социални плащания, каквито и да са те? Затова е важно веднъж завинаги да се каже: държавата няма толкова много пари, за да ги пилее на калпак. Когато тя дава 150 милиона, това са ценни 150 милиона и всеки един лев от тези 150 милиона трябва да стигне точно там, където има нужда от него, или до най-нискодоходните.

Може да се дават с данъчната декларация в края на годината, ако толкова не може да се направи система, която в реално време да следи това. По отношение на колегата Александър Иванов. Прав сте в две части от Вашата реплика. И аз не мога да разбера в кой момент ще свършат парите и как ще разберат бензиностанциите, че са свършили парите, парите, защото представете си механизма, по който работи тази програма – цял месец собствениците на бензиностанции авансират тези 25 стотинки. На тях надценката им може да е 10 стотинки на литър, но държавата не ги пита колко Ви е надценката, а казва: ще върнете тези 10 стотинки, които са Вашата надценка, и ще дадете още 15 стотинки от собствения си джоб, защото трябва да върнете 25 стотинки, а накрая на месеца ще направите една обобщена справка, ще поискате пари от държавата и тя ще Ви ги възстанови. Тоест държавата в кой момент разбира колко пари са изхарчени през месеца? Разбира някъде около ДДС-то – около 14-о число, когато си получи всички заявления от бензиностанциите. Добре, а ако дотогава въпросните 150 милиона са свършили? Оказва се, че са свършили още предишния месец, а в същото време 14 – 15 дни бензиностанциите продължават да продават още с по 25 стотинки отстъпка. Тоест прав сте. Това е точно така. Начинът на приложение на тази програма, ако няма електронни системи за следене на тези продажби в реално време, ще доведе дотам, че няма да може да се следи кога да се спре тази помощ.

Уважаеми господин Председателстващ, колеги! Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ апелирахме към Министерския съвет да бъдат взети антикризисни и антиинфлационни мерки още половин година назад във времето. В началото на месец май започнахме да четем кризисния пиар на Министерския съвет със заглавия как кабинетът отговаря на скептиците. Чрез този § 14, който и колегите по-рано обсъждаха и по който взимам думата, в чл. 112 се отговаря на скептиците така с тази инфлационна в кавички, за съжаление, мярка, че в мига, в който приключим гласуването на този бюджет, трябва да има незабавно обмисляне каква нова мярка да бъде предприета. Както беше казано, начинът, по който е решена тази мярка с тези 150 милиона, не е ясно кога ще приключи. Ясно е друго нещо –тази мярка облагодетелства хората с по-високи доходи, което, между другото, и министърът на финансите призна на заседанието на Финансовата комисия, както и призна, че, да, никак не е таргетирана мярката. По никакъв начин. Въпросът тук остава обаче: какво се правеше през тези два месеца от началото, когато започнаха да излизат заглавията, че мерките са решени, взети, те са ясни до 1 юли, когато ще влезе, и до днешна дата, когато коментираме тази мярка? Какво се направи през тези два месеца, за да бъде таргетирана мярката? колко пъти в месеца си зарежда автомобила и всъщност каква сума трябва да инвестира, за да вземе тези 12,50, които коментирахме и по-рано като мярка за 50-те литра? Тоест някой трябва да може да си позволи да извади 180 лв., за да вземе обратно 12 лв. Колко човека в тази криза, в която се намираме, колко пъти в месеца могат да си позволят да извадят 180 лв., за да вземат обратно 12 Крайно недостатъчна е отстъпката от 25 стотинки на литър. Крайно недостатъчна! Отваря се обаче още една хипотеза – механизмът за предоставяне на тази компенсация. Не държавата, а крайните разпространители на горива ще заплатят тези пари, а после в какъв срок и по какъв начин ще си ги получат, и на тях самите все още не им е ясно, защото всички Вие сте получили получили писмата, които пишеха до последно към нас, преди да дойде гласуването на този бюджет. В крайна сметка цените на горивата такива, каквито са, влияят на покупателната способност на гражданите и с тези 25 стотинки ние няма да решим увеличението на цените, които идват от увеличените горива.

да започне да заседава как и по какъв начин да компенсира българските граждани за абсолютно неадекватните решения, за абсолютно неадекватното управление, което реализира през тези 7 месеца, в които имаше безкрайните възможности с целия ресурс на администрацията да подпомогне българския гражданин с така скоростно растящите цени както на електроенергията, което ще разгледаме в следващите параграфи, така и на горивата, които, за наше нещастие, не само са достигнали някакъв пик, но ще го надминават всеки ден, защото с всяко излизане и стигане до бензиностанцията ние виждаме, че тази тенденция продължава. Тази мярка от 25 стотинки може би ще облагодетелства някой народен представител, който си обикаля района и си зарежда автомобила пъти в месеца, за сметка на хората, които не могат да извадят 180 лв., за да им бъдат върнати 12 лв. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Михайлова. Има ли реплики? Заповядайте за реплика, господин Митев. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Михайлова, много е лесно да излезете на трибуната и да кажете кои мерки са добри и кои не са добри. Уважавам Вашето мнение, но имам следната хипотеза: Вие изобщо нямате абсолютно никаква представа и не разбирате от икономика или от финансовите мерки, които подкрепихте, госпожо Михайлова. Твърдението, че мерките, които ние предлагаме, са проинфлационни, са въпрос на дебат. Моят въпрос към Вас е: можете ли да излезете Вие, които подкрепихте 20 предложения на ГЕРБ – 20 предложения на ГЕРБ подкрепихте Вие, госпожо Михайлова, и да ми обясните едно от тези предложения поне, което да не е проинфлационно. Моля Ви, докажете на аудиторията, че имате понятие за какво говорите от тази трибуна, когато излизате. Извадете една от мерките, които Вие сте подкрепили, и обяснете с много простички думи на хората защо тази мярка не е проинфлационна и как ще повлияе на цените в България. Ако не го направите, доказвате, че Вашите популистки изказвания тук са абсолютно празни и Вие изобщо нямате представа какво правите и така ще подкрепите моята хипотеза. С моите уважения, госпожо Михайлова, изобщо не разбирате какво приказвате тук и тласкате страната към още по-голяма инфлация с Вашите… Един милиард сте подкрепили. Един милиард! Благодаря, господин Митев. Госпожо Корчева – втора реплика. Трета реплика има ли? Не виждам.

Таргетирането, което се предвижда в държавния бюджет за тази мярка от 25 стотинки на литър, се предвижда само за по-евтините горива и това е начинът да се сегментира. Така че наистина мисля, че тази спекулация трябва да се прекрати. Също така нещо, което смятам наистина за спекулация, което и господин Добрев в предишното си изказване, и госпожа Михайлова сега казаха, че ще зареждат само богатите хора, а бедните няма да се възползват от тази мярка и те ще бъдат реално ощетени.

Благодаря, господин Председателстващ. Ако за депутатите на „Продължаваме Промяната“ 3,50 на литър е евтино гориво, то за останалите от нас – нормални, регулярни българи, това е скъпо гориво, госпожо Корчева. По-евтините горива от 3,50 ние не го разбираме по този начин. По отношение на това, което коментираме. Коментираме предложение на правителството – на Министерския съвет, на министъра на финансите, който сам каза, че нищо не е таргетирал и че да, не е много добра тази мярка, но това са успели да сглобят в последния момент, защото не е много ясно с какво друго са се занимавали

но ще Ви кажа кой с кого гласува. Вие гласувахте националното предателство Македония с ГЕРБ и ДПС. Благодаря, госпожо Михайлова. Жечо Станков има думата.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

за заемни споразумения за „Булгаргаз“ и 382 млн. евро за нови заемни споразумения за „Булгартрансгаз“. Уважаеми колеги, започнахме един диалог още вчера по тази тема, който не успяхме да завършим, а именно, че „Булгаргаз“ от едно стабилно дружество с печалба над 90 милиона за изминалата година – 2021 г., в момента още към средата на годината е на загуба, забележете – на загуба, при условие че е регулирана дейността му до голяма степен, и аз започнах да си задавам въпросите защо хем сме поставени при същите условия и е на загуба, хем ще му отпускаме допълнително 150 млн. евро. Веднага обаче започнаха да ми светват едни червени лампички. Отпускаме тези 150 млн. евро, за да заминат по някакви неведоми пътища, и аз ще Ви кажа какви са тези неведоми пътища. Първо, представете си, че Вие карате лек автомобил и всеки ден си купувате винетка нормално, за да се движите по пътищата, обаче в случая на „Булгаргаз“, въпреки че няма автомобил, всеки ден си купува винетка за газопроводите, с други думи – газа, който не получаваме от Русия и не ползваме тези тръби, „Булгаргаз“, въпреки че не си плаща газът, продължава да плаща капацитета на „Газпром“ – 2 милиона на месец, 2 милиона евро на месец излизат от джоба на българския данъкоплатец и отиват, за да си купим винетки за пътища, които не ползваме. Обаче ако смятате, че това е скандално, ще продължа и малко по-напред. Затова че в момента даже не е обект на дискусия дали руснаците са ни спрели газа, или правителството само си го спря, но в договорните ни отношения с „Газпром“ има една специфика, която е насочена в следната насока. Понеже в момента се намираме в последната година на договорните взаимоотношения, ние имаме една клауза take or pay, която означава: без значение ние дали си взимаме количествата през текущата година, сме задължени да ги платим, за да можем да ги вземем през следващите години, обаче това не важи за последната година от договора. Последната година от договора трябва да си платим всички количества, които не сме взели, които ще бъдат 1,5 млрд. кубични метра газ, или по текуща цена 2 млрд. 250 млн. лв. Още веднъж държавата ще трябва да плати на 1 януари 2023 г. поне 2 млрд. 250 млн. лв. за невзетото количество газ, но ще има право, забележете, да получи не повече от 15%, или щетата за държавата ще бъде в рамките на около 1 млрд. и 900 милиона. Всеки български гражданин данъкоплатец трябва да знае, че на 1 януари ще се събуди с 382 лв. по-малко в джоба, защото ще ги е дал за количества газ, които няма да плати държавата, а чрез данъците си, чрез ДДС и всичко останало, което плаща, той ще плати 382 лв. 382 лв. от джоба си и насреща няма да получи нищо, като щетата за държавата ще бъде 1 млрд. 910 милиона. В тази връзка, за да започнем да покриваме тези дупки, които е видно още от днес, че ще се оформят в „Булгаргаз“, започваме с едни държавни гаранции в рамките на 150 млн. До момента дружеството „Булгаргаз“, което притежава няколко компютъра, е изтеглило вече 300 млн. лв., сега ще му дадем държавна гаранция за още 300 млн. лв. и аз се обзалагам, че в актуализацията на бюджета, не дай си боже, същото правителство да трябва да я прави след няколко месеца, ще заложат още няколко стотици милиона, за да покрият тези 1 млрд. и 900 милиона, които в края на годината „Газпром експорт“ ще си поиска, ние ще сме задължени да ги платим, обаче няма да ги получим.

на посредници, които десетки години назад ние лично изчистихме, и продължават да се наливат в бездънната яма или в стомната, която по-скоро е с толкова много дупки, че то няма стомна, ами има само дръжка, продължават да се наливат милиони.

които не стигнаха до бизнеса, защото от 4 милиарда, които се изтеглиха от енергийните дружества, едва 1,5 милиарда стигнаха до бизнеса, но за сметка на това в момента вместо по Плана за възстановяване, до който бяхме заложили два огромни газопровода, по които може да се пренася водород, то в момента не само че няма да им дадем парите за тези газопроводи, изтеглихме финансите от „Булгартрансгаз“ и сега ще се налага да му даваме държавна гаранция, за да тегли пък то кредит. Така че въобще поставяме енергетиката на колене в последните няколко месеца и ако продължава по същия начин, просто не знам дали ще остане държавна енергетика, при условие че това, което Ви завещахме, беше енергетика с пълни банкови сметки и цветущо състояние. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Заповядайте, господин Димитров, за реплика. Така да дадете възможност на господин Станков да продължи за „Булгартрансгаз“ в дупликата. Заповядайте. МАРТИН ДИМИТРОВ (ДБ): Уважаеми господин Председател, господин Вицепремиер, дами и господа! Сега, господин Станков, казахте няколко неща, които не са верни, започваме да ги проверяваме едно по едно. Първият факт, Москва спря газа за България. При това положение няма как да има претенции за плащания – това е абсурдно, което Вие го твърдите. (Шум и реплики.) Пълен абсурд. Второто нещо, което казахте и което не е вярно. България плати по този договор, плати съответната вноска за април месец и тя беше върната от руската страна. Е, как при това положение ще имаш претенции за допълнителни плащания, бе хора?! Това е по детски наивно, което ми говорите тука. Ти си платил, те са ти върнали парите, ама щели да ти искат други пари след това?! Това е абсурдно. След това Москва поиска едностранна промяна на договора и плащанията да стават в рубли, на което, разбира се, ние не се съгласихме – България не се съгласи, за това става въпрос. Но аз, господин Станков, понеже Вие използвахте много думи, казах кое не е вярно във Вашето изказване, имам много прост въпрос. Вие не сте по простите отговори и се опасявам, че няма да ми отговорите, ама аз ще Ви питам много пъти и Вас, и който от ГЕРБ вземе думата. Кажете ми сега простичко, с прости думи: Вие, ако зависеше от Вас, Вие бихте купували газ в рубли от „Газпром“ веднага, нали за това става въпрос? Това е Вашият проблем. Тоест, ако Вие сега трябваше да вземете това решение, веднага бихте купували газ от „Газпром“ в рубли, нали за това става въпрос? Това е Вашият проблем,

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Станков, само едно доуточнение, Вие говорите за това какво трябва да се плати по договора с „Газпром“ за клаузата take or pay. Имайки предвид, че договорът беше едностранно нарушен от страна на „Газпром“, сигурен ли сте, че ние тази клауза трябва да я изпълним? Вие спекулирате с това, че трябва да платим 2 млрд. 250 милиона за газа, който би трябвало да се достави, ние направихме плащане, което беше отказано, и в момента спекулирате, пак казвам, със ситуацията, че ние дължим тези пари. Моето мнение е, че това е юридически въпрос, който трябва да се реши. Вие откъде сте толкова сигурен, че тези пари трябва да се изхарчат? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Табутов. Трета реплика, госпожа Петкова. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Станков! Аз съм напълно съгласна с всичко това, което казахте тук, и това, което изложихте като аргументи. Разбира се, това, което казахте, е истина, но тази истина невинаги се харесва на колегите, които, първо, не познават договора, второ, не са участвали никога в управлението на такъв тип дружества. Рисковете наистина са много големи, не бива да говорим и да всяваме някаква паника, но фактите са такива, каквито Вие ги изложихте, за съжаление, много скоро по всяка вероятност ще бъдем изправени именно пред решаването на този изключително важен за българската енергетика и за България проблем, който ще възникне в резултат на тези действия, които бяха предприети. Но моята реплика към Вас е свързана с това, бихте ли припомнили на народните представители кога за първи път България направи внос на втечнен природен газ, включително от Съединените американски щати, защото тук много се злоупотребява с тази тема – „Газпром“, Русия, зависимости. Моля Ви да припомните на колегите кога за първи път ние доставихме втечнен природен газ, включително от Съединените американски щати, кое дружество направи процедурата публична, прозрачна, на която имаха възможност да се явят всички възможни доставчици на природен газ и в резултат на което ние постигнахме едни наистина много добри цени по-ниски от тези, които КЕВР беше определила, защото това беше нашето условие, а не като тези управляващи днес, бивши директори на частни търговци на природен газ, които викнаха няколко фирми, тези, които са им дали най голямата комисиона, по всяка вероятност тях са избрали. Така че моля Ви да припомните на народните представители кога и какъв беше ефектът и да се престане веднъж завинаги със злоупотребата с тези твърдения на колегите за зависимости, „Газпром“. Ние много отдавна работим за диверсификацията и нека само да припомним, че ако не бяха правителствата на премиера Борисов, днес нито от Азербайджан щяхме да доставяме природен газ, нито втечнен природен газ, ако не бяхме направили необходимата модернизация на газовата инфраструктура. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, госпожо Петкова. Имате думата за дуплика, господин Станков. Да кажа само, че министър Караджов поиска думата също. Ще дам почивката след неговото изявление. Заповядайте, господин Станков. ЖЕЧО СТАНКОВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря, господин Председател. Започвам с колегата Мартин Димитров. Господин Димитров, аз още в началото на изказването казах, че не е обект на бюджета да казваме кой е спрял газа – дали руската страна, или самото правителство, но ще Ви кажа пък нещо друго, понеже тук ме засегнахте и лично на темата, че съм излязъл да правя тези изказвания, защото, виждате ли, в момента не вземаме руски газ и не плащаме в рубли. Само ще Ви кажа, че заместник-министър Пламен Данаилов, докато аз бях в командировка в Щатите, излезе в националната телевизия и каза, че в момента в Щатите има делегация, която договаря втечнен газ. Знаете ли колко бяха политическите лица в делегацията? Само аз. Значи правителството изпрати мен да договарям LNG от Щатите, а Вие ми говорите, че аз съм против това да се диверсифицира, нали? Просто тук си говорим някакви неща, които нямат нищо общо с истината. Още повече, какво бихте казали Вие в момент, в който газ не тече от Русия, но продължаваме да плащаме по 2 млн. евро месечно за капацитет. И тук въпросът ми е: с тези 2 милиона, които дава „Булгаргаз“ на „Газпром експорт“, финансира ли се, или не се финансира войната? Вие ще ми кажете, защото ДБ тука има ясна позиция, която съвпада с тази на ГЕРБ-СДС. Ние сме против да се плащат 2 милиона, въпреки че не ползваме магистралата и нямаме кола, да ги плащаме всеки ден за винетка. Предполагам, че и Вие сте против. Уважаеми господин Табутов, когато имаш клауза за take or pay и казваш: парите били върнати, не били платени по сметка – защо се плаща капацитетът и като се отиде на един арбитраж, какво ще се обясни? Плащаме си капацитета, не си взимаме газа, пък можело да го платим, пък не можело да го платим, пък еди-си какво. И прочетете внимателно на „Уайт енд Кейс“ становището, което е дадено от колегите от Министерството на енергетиката, където подробно също са описани всичките щуротии, които са надробили както от Министерството на енергетиката, така и от „Булгаргаз“. Така че тук дали ще трябва да платим 1 милиард 910 милиона – със сигурност ще трябва да се изкаже арбитражът. Въпросът е, че арбитражът, като се изкаже след няколко години, няма да са 1 милиард 910 милиона, а ще са 2 милиарда и половина. И тогава от джоба на всеки български данъкоплатец няма да излязат 382 лв., защото аз го деля на 5 милиона работещи граждани в активна възраст над 18 години, ами ще бъдат поне 500 лв. С други думи, от всеки български джоб ще излязат 500 лв. Средно едно домакинство по статистика е 2,2 човека, или ще излязат около 1200 лв. на първо число на годината от джоба на всяко едно домакинство. На последната реплика на госпожа Петкова. Уважаема госпожо Петкова, именно по време на второто правителство на Борисов, когато Вие бяхте министър, а пък аз заместник-министър, беше проведена най-прозрачната процедура за доставка и диверсификация на друг газ, освен руски, на територията на страната чрез публичен търг, проведен от „Булгаргаз“, с ясно условие, което ние така и не видяхме в новите процедури. Ясното условие беше цена на КЕВР минус отстъпка и който даде най-голямата отстъпка, той ще доставя газ на България. Не само че беше проведена тази процедура, а бяха обявени и резултатите от нея, защото отстъпките бяха в десетки проценти. И тези два търга, които бяха направени (председателят дава сигнал, диверсификация в рамките на 25% от количествата само през LNG терминала, с десетки проценти отстъпка и намаляване цената на битовите потребители впоследствие, което спести стотици милиони левове на данъкоплатците и на бизнеса. И ако бяхме сега на власт, щяхме да направим същото, защото една американска компания като „Шение“, която, ако помните, ни покани на откриването на най-големия си терминал за втечнен газ в Щатите, поставена срещу „Газпром“, щеше да ни даде оптимални условия, с които в момента цената на газа в България не да бъде 141 лв. на мегаватчас, а да бъде не повече от 115 лв. на мегаватчас.

Благодаря и аз. Да, разпалихте се, но все пак нека спазваме поне в дупликите времето. Сега давам думата на господин Караджов. ЗАМЕСТНИК

уважаеми госпожи и господа народни представители! Доколкото разбрах, по желание на народните представители Ваше решение, господин Председател, съм тук, за да дам информация по отношение на така наречените общински проекти, за които бяха водени разговори с Националното сдружение на общините в България, по които наистина бяха събрани множество проекти, като в областта на ВиК и в областта на общинските пътища те надминаха сумата от 1 милиард. Мога да потвърдя, че отговорът на този въпрос е много лесен. Реално пари, изначално пари за такива проекти в бюджета на МРРБ не са слагани. През месец май обаче във вече напреднала фаза на подготовка за такива проекти имахме ясна договорка с министъра на финансите, че такива пари ще бъдат предвидени при актуализацията, тъй като това е записано и в коалиционното ни споразумение и многократно също е било изтъквано. След като такава актуализация няма да има, е нормално тези пари, които ние предварително подготвихме вътре в бюджета на МРРБ, да се върнат обратно по перата, в които бяха. Защо? Независимо от икономиите и буферите, които могат да се намерят в бюджета на МРРБ за финансиране на такива проекти,

Ето защо по точка първа на това решение на Народното събрание бяха вече разплатени 656 милиона, които бяха взети от перото в бюджета за текущ ремонт и поддръжка. Това до голяма степен осакатява програмата за текущ ремонт и поддръжка и застрашава да бъдат реализирани много по-малко и застрашава да бъдат реализирани много по-малко цялостни ремонти за преасфалтиране, които са възможни по текущ ремонт и поддръжка. Ако допълнително вземем и съществуващите резерви и ги предоставим за общинските проекти, то няма да останат средства за трите основни дейности.

за основен ремонт и ново строителство бяха планирани 733 милиона; за нови магистрали по Закона за обществените поръчки – 212 милиона; 102 милиона разплащания по предишни дейности, които са вършени по останалата част от магистралите, и 12 милиона за такива капиталови на ДНСК. Това прави общо 2 милиарда 259 милиона. Много е лесен за разбиране този бюджет. Реално погледнато, това вече е с дефицит от 100 милиона, тъй като вече 656 милиона са изхарчени за нещо, което е текущ ремонт и поддръжка, но е било в много предишни години, говоря за 2020 и 2021 г. Всъщност разговорът, който водим с Вас в момента, е върху цялостния бюджет на МРРБ, как да се спазят едновременно Решението на Народното събрание от 20 април и да не се излезе на този иначе огромен дефицит, за който вече няколко пъти е ставало дума. Тук ми позволете пред Вас като народни представители, които са ме избирали, да кажа ясно следната уговорка. Бих искал да разширя малко въпроса за общинските проекти и да обясня пред хората, които са запознати и са – особено в момента, на темата за бюджет, за този дефицит с предварителната уговорка, че не го правя, за да искам нови средства – както виждате няма подобно искане от моя страна, а защото много лъжи се чуха в тази посока. Мисля, че и за децата стана ясно, че това е лъжа, която не почива на реалните факти. Ще насоча вниманието Ви – само няколко минути, ако е благосклонен председателят – предполагам, че сте ги получили във Вашите електронни пощи,

още тогава давам да се разбере, че за стари задължения в бюджета на МРРБ се вменяват 2 млрд. 247 млн. 61 хил. 800 лв. Тоест това е много преди да заговорим за бюджет, много преди да се заговори за искал или не искал. Това писмо – абсолютно същото, е изпратено на министъра на финансите. Изпратено е и на министър-председателя. Така че това не е някаква новина, не е въпрос на искане и на неискане, а на отваряне на един голям дефицит. Предполагам, че който има интерес към тази тема, ще си отвори пощата и ще го прочете още веднъж. Пак казвам, от 14 април, № 03-01-90. Веднъж отворен този първи дефицит от 2 милиарда и 400 милиона, като пресметнете, че не са заложени всички ин хаус процедури за магистрали, тъй като те очакваха своето решение и както разбрахте, намериха някакво свое решение на една обща среща, която се състоя при министър-председателя, така че се наложи и тях да ги дозаложим. И като добавите тези 500 милиона, обявени на общините и обещани по коалиционно обещание, където, между другото, сме записали 1 милиард, но няма да отварям тази тема, отиваме на този дефицит – 3,9 милиарда. Ето толкова просто е положението със средствата по бюджета на МРРБ. Разказвам това, за да Ви кажа пред какъв проблем съм поставен и сте поставени и Вие, тъй като и много от народните представители участваха в разговорите с кметовете на общините, за това да се вземе решение дали да окастрим програмата за основен ремонт и ново строителство, дали да окастрим програмата за магистрали, които се строят по Закона за обществените поръчки, или да дадем на общините. Естествено, като министър, който си спазва бюджета, в моя оригинален бюджет аз съм заложил. Той наистина е съвсем прост за разбиране – бюджетът на МРРБ. Може би са плашещи милиардите, но това е това е цената българите да карат по добри пътища. И аз смятам, че те имат право да карат по добри пътища и имат право тези пътища да са безопасни, маркирани със знаци, които са светлоотразителни, с добра маркировка. мисълта ми е – моята първична задача е да спазя този бюджет, с който сме започнали, тоест да не окастрям не окастряме, да не съкращаваме обема на текущия ремонт, който вече веднъж е намален с 656 милиона, платени за минали години. Така че нямам друг избор, освен да кажа съвсем ясно, че липсата на актуализация – специално за тези общински проекти, ще направи абсолютно невъзможно невъзможно класирането и определянето на проекти, които да бъдат финансирани. В тази връзка – последно изречение – ето Ви критериите (показва): „Методика за подбор на проекти“, която си съществува отдавна в Министерството и щях да я препотвърдя с ново въвеждане, където има всички критерии, има и процентите, и точките, с които те се оценяват. При тази При тази ситуация де факто няма смисъл, особено това нещо, да се реализира по простата причина, че няма финансиране.

Уважаеми господин Председател, процедурата ми е по начина на водене. Тъй като няма как да репликирам министъра, моля да му предадете… тук беше на господин Йорданов – Тошко Йорданов, който ме обвини в лъжа. Но това, което чух от министъра, всъщност потвърди моите думи, че в момента 418 милиона са при МРРБ и ще се трансферират обратно в АПИ, за да не могат да повлияят върху текущия ремонт и поддръжка. Не само това. Аз се допитах отзад до представителите на Министерството на финансите, които потвърдиха, че 209 милиона са заделени за водни проекти и 209 са заделени за пътни проекти, които са точно за тези пари, за които аз говоря – 209 плюс 209 са 418 милиона. Да, министърът може да ги върне обратно за ТРП, той има тази възможност и е прав, че ако не му достигат пари, трябва да се поддържат пътищата. Но това не прави лъжа това, което аз отговорих на госпожа Димова.

(ДПС): Благодаря Ви, господин Председател. Процедура по начина на водене. Моля да се обърнете към господин вицепремиера, който коректно излага фактите. Но все пак не трябва да пропускаме, тоест можеше да направи и по-директно обобщение, че тук в тази зала и при разговорите какво се случва с пътищата, и при разговорите какво трябва да очакват българските общини бяха поети конкретни ангажименти не от него, а от този, който трябва да осигури средствата, че допълнително ще бъдат дадени 1 милиард и 200 милиона по отношение на пътищата, ако не се лъжа, Вярно е. …разходи за пътища ние тогава обсъждахме изобщо дали може да се ползва текущият бюджет. Но тогава бях направил и редакционно предложение да бъдат осигурени тези средства веднага от централния бюджет и да не се използва текущият бюджет на Министерството, който трябва за тази година. Към тях трябва да добавим и тези поне 500 милиона за общините. Да не говорим, че на общините – в някакъв момент от разговорите с тях, може и Националното сдружение на общините да го потвърди – им беше говорено, че сумата, ако има възможност, може да стигне до милиард и половина. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Чобанов. И господин Йорданов Благодаря, господин Председател. Господин Ананиев, Вие явно не слушате какво Ви говори министърът или не може да мислите. Той пределно ясно каза, че това са пари, които не са били предвидени за общините, че са му били обещани – да му бъдат дадени, че ги е изтеглил предварително, още преди да стигнем до днешния ден, и тъй като сега не ги получава, е принуден да ги изтегли обратно, така че пари за общините няма. (Реплика от народния Ако аз съм Ви работодател и Ви дам 1000 лв. и съм Ви обещал да купите с още 500 лв. телевизор на майка си и Вие от Вашите пари – 1000 лв. – отделяте 500, за да купите телевизор, и след това аз Ви казвам, че няма да Ви ги дам, Вие си ги връщате обратно, защото не можете да си плащате парното. Вие имате ли 500 лв. за телевизор бе, господин Ананиев? Благодаря, господин Йорданов. Колеги, сега ще стане тук една дискусия, малко сме на ръба. Може би трябваше да приемем, че казаното от господин Караджов не е свързано с бюджета и да дадем по две минути на група, но така или иначе нещо подобно се случва. Наистина Ви моля – господин Ганев, след това госпожа Димова, и да спрем с процедурите. Заповядайте, господин Ганев. ГЕОРГИ ГАНЕВ (ДБ): Господин Председател, благодаря Ви. То всъщност моето е свързано с бюджета, но с начина на бюджетиране в България. именно: слушайки коректното изложение на фактите от господин министъра и вицепремиер, изпитах огромна загриженост като човек, който е в Бюджетната комисия – все пак тук правим бюджета на държавата. За мен фразата „изведнъж се оказа, че има дефицит“ – било в АПИ, било в „Автомагистрали“, не би трябвало да е възможна, защото АПИ не може да прави поръчки или за ТРП, или за строеж на нови пътища, преди парите да са осигурени в бюджета! ГЕОРГИ ГАНЕВ: И съответно първо трябва да има пари, след това се пускат поръчките и това е съвсем... Ако това е положението в България, това незабавно трябва да се промени, за което Ви благодаря.

ДИМОВА (ГЕРБ-СДС): Да, по начина на водене. Господин Председател, единственото нещо, към което призовавам и искам да напомня – в моето изказване се обърнах специално към господин Ананиев

претенциите, че съм финансист – това, което чух от министър Караджов в оставка, поне аз така го разбрах като финансист: да, обещани са, но не са включени и пари няма. Трябва да избира между пътища и общини. Факт е, че пътищата са по-важното нещо. Така че, господин Председател, единствената ми молба е, когато председателят на Регионалната комисия стане и от тази трибуна обвинява в лъжи и мен, и колегите, да му направите необходимата забележка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Ще го имам предвид, госпожо Димова. Последно, наистина две изречения от министъра за едно уточнение и давам почивка. пък към колегата господин Ганев – той е абсолютно прав, че нито една стотинка не е поета от АПИ извън поетите ангажименти по бюджета. Но ще Ви цитирам отново това писмо, което съм внесъл на 14 април 2022 г. В т. 4 на това писмо съм написал следното – ако може, да го чуете: „МРРБ е в процес на разговори с Националното сдружение на общините в Република България за предоставяне на финансов в размер на 500 млн. лв. за общински пътища и за общински ВиК проекти. За целите на реализацията на тези проекти сме провели разговори с министъра на финансите за предвиждане на тази сума при актуализацията на бюджет 2022 г. като увеличение на разходите на МРРБ.“ Това е изпратено и на премиера, и на финансовия министър. Това е изпратено и на Вас, защото целта му беше да Ви информира за всички дефицити, които се оформят. По отношение на репликата на господин Ганев, когото много уважавам като икономист и финансист. Натрупаните дефицити не са се случили изведнъж, господин Ганев – те са се случили в минали периоди и всъщност са станали такива дефицити за тази година с Решението на Народното събрание. В четирите точки има изписани конкретни цифри, които се вменяват на бюджета на МРРБ и там изрично е написано: „бюджета за 2022 г.“ Но когато е правен този бюджет, не е имало ни най-малка идея да се поеме тази огромна дупка от 2,4 милиарда, която идва от 2020-а и 2021 г. Ето така се е появила. Тя се появява на 20 април с Решението на Народното събрание. Аз съм предупредил една седмица преди това за нея плюс 500-те милиона.